Уважаеми колеги, вчера приключихме с точката „Проекти за решения за избиране на постоянни комисии на Народното събрание”, като отложихме

от дневния ред, както е предвидено в парламентарната програма, ще бъде Второ четене на Законопроекта за изменение на Закона за държавното обществено осигуряване за 2013 г. общ законопроект, изготвен въз основа на два приети на първо гласуване законопроекта с вносител Светлана Ангелова и група народни представители и Сергей Станишев и група народни представители. Следващата точка, която предлагам да разгледаме днес, е т. 4 – Проект за решение за създаване на Временна комисия за изработване на проект за Изборен кодекс и Проект за решение за създаване на Временна комисия за промени в Изборния кодекс, която е следваща по парламентарната програма. След това предлагам да продължим с проектите за решения за избиране на постоянни комисии на Народното събрание,

след което ще продължим по програмата, както беше приета на пленарното заседание вчера, а именно с Проекта за решение за подкрепа на мерките на правителството за ребалансиране и стабилизиране на енергетиката. Моля да гласувате така предложените промени в дневния ред на днешното пленарно заседание.

Давам думата на председателя на Временната комисия по правни въпроси да прочете доклада на комисията за второ четене на Законопроекта за изменение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2013 г. Заповядайте, господин Бисеров.

Благодаря Ви, госпожо председател. Колеги, правя процедурно предложение да бъдат допуснати в залата по точката от дневния ред Второ четене на Законопроект за изменение на Закона за бюджета на ДОО господин Бисер Петков – управител на НОИ, и госпожа Весела Караиванова – подуправител на НОИ.

Заповядайте, господин Бисеров, да докладвате законопроекта. ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БИСЕРОВ: Доклад на Временната правна комисия относно общ Законопроект за изменение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване

Заглавие на законопроекта: „Закон за изменение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2013 г.”.

Преминаваме към § 1. В доклада има два варианта, тъй като този законопроект, знаете, обедини два законопроекта:

размер на паричното обезщетение за отглеждане на малко дете по чл. 53, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване – 240 лв., а от 1 юли 2013 г. – 310 лв.” Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 1 –вариант І. Вариант ІІ „§ 1. Член 11 се изменя така: Член 11 се изменя така: „Чл. 11. Определя се за 2013 г. размер на паричното обезщетение за отглеждане на малко дете

Член 11 се изменя така: „Чл. 11. Определя се за 2013 г. размер на паричното обезщетение за отглеждане на малко дете по чл. 53, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване, както следва:

Думата за изказване има народният представител Валентина Богданова.

Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми дами и господа народни представители, давам си сметка, че този законопроект беше един от първите, които бяха гледани в Народното събрание, и то в деня, в който беше избрано правителството. Казвам това, защото ще подкрепя текста, който предлага комисията и искам да направя няколко допълнителни уговорки. Лично аз съм изключително доволна, че този текст става факт, независимо от атмосферата, в която работи това Народно събрание. Народно събрание. Когато последователно през всичките тези четири години си искал текста на Закона за семейните помощи за деца, който ще гледаме по-късно и текста, който засяга обезщетението на майките в периода от една до две години на детето, предвиден в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, няма как днес да не бъдеш доволен, че това се случва. Ще ми се обаче да кажа още нещо. Вярно е, че когато ние вкарвахме този законопроект и аз го представях, нашият текст предполагаше влизането в сила на закона от по-късна дата с уговорката,

той предполага по-различно решение, ние сме готови да подкрепим по-ранна дата. Така че днес с чиста съвест и с удоволствие подкрепям датата 1 юли. Искам да кажа нещо на всички народни представители и на колегите от НОИ.

и е вярно, че отказът то да стане факт беше приет с гласовете на ГЕРБ, в противовес на подкрепата на цялата останала парламентарна зала. Тогава коментарът беше абсолютно еднозначен и твърдението беше, че Народното събрание отново трябва да избира между две алтернативи да подкрепи решението на три парламентарни групи за увеличение на обезщетението за майчинство в размер до минималната работна заплата или на минималната работна заплата, или бюджетът да гарантира 30 млн. лв. за строителство на детски градини. В началото В началото на новия Парламент се оказа, че е възможно да има и 30 милиона за построяване на детски градини – нещо, срещу което не знам някой народен представител в предишния и в сегашния състав да е против, и че има възможност това решение да стане факт, даже с разкаянието и много по-бързия катарзис на колегите от ГЕРБ, които избързаха да внесат първи този законопроект от дата 1 юли, обяснявайки как не просто са допуснали грешка, а тотално са променили своята управленска философия за една седмица. Много ми се иска, когато Народното събрание работи по бюджета на държавното обществено осигуряване за следващата година, да бъде отворено за всички идеи, които имат обществена подкрепа и гарантират задоволяване на обществени потребности, и да гласува разумно. Този процес е двустранен, в него трябва да намерят място добрата воля, експертността на екипа, който стои отсреща и желанието чрез Закона за бюджета на ДОО да бъдат решавани проблеми. Той е инструмент за това, а не е просто политическата физиономия на една или друга парламентарна група. Казвам това, защото твърдя, че подкрепям този текст, ще гласувам за него и дано то да е доказателство, че когато имаш добра воля и политическа оценка за обществено значими решения, можеш да ги направиш. Благодаря. Благодаря, госпожо Богданова. Има ли реплики към изказването на народния представител Валентина Богданова?

Благодаря, госпожо председател. Уважаеми дами и господа народни представители, Дойде денят, в който окончателно да се затвори страницата на една социална несправедливост – бих казал, на един социален геноцид, който в продължение на четири години се упражняваше върху всички български граждани от мнозинството и от правителството на ГЕРБ чрез тотална политика на замразяване на доходите, чрез политика на замразяване на всичко онова, което беше постигнато като традиции, като достижения в социалната политика на българската държава през годините. през годините. Още в началото на управлението на ГЕРБ бяха сложени във фризера всички онези социални плащания, тяхното индексиране съобразно инфлацията, съобразно ръста на минималната работна заплата; всички онези компоненти на социалните плащания, които по някакъв начин бяха обвързани гласно или негласно по традиция с минималната работна заплата. Още в началото на управлението на ГЕРБ бяха замразени. Тази връзка беше разкъсана в ущърб на реалните потребности на българските граждани, в ущърб на на гарантирането на социалния минимум за достоен живот на различните групи от населението, които по този начин бяха обречени още по-тежко да понасят понасят несгодите на икономическата и финансова криза. Правителството на ГЕРБ завъртя такава спирала – от една страна, натиск и довеждане до фалит на реалния сектор, на бизнеса в страната, което, от своя страна, повлече масови уволнения, масови съкращения, което, от своя страна, повлече драстичен драстичен спад в приходите на НОИ от социални осигуровки и, от друга страна, замразяване на социалните плащания, за да компенсира именно тези негативни резултати от своята грешна, бих казал, престъпна икономическа и социална политика. През всичките тези четири години най-уязвимите слоеве от населението, социално слабите, майките бяха осъдени да понасят с все по-нарастваща тежест тези несгоди, да се изправят пред все по-сериозни трудности по отглеждането на своите деца, на своите деца, изправяйки се, от една страна, пред непрекъснат ръст на цените, непрекъснато поскъпване на живота и, от друга страна, замразените социални плащания, помощи и като цяло доходи на семействата. Въпреки непрекъснатите призиви, предложения и проекти, които внасяше тогавашната опозиция в лицето на Коалиция за България и ДПС за възстановяване на справедливостта, за спазване на традицията, която се състоеше именно в следване ръста на минималната работна заплата от редица социални плащания, едно от които са са социалните помощи на майките за отглеждане на дете до двегодишна възраст, ГЕРБ категорично и последователно отказваха това. По този начин, както казах, осъдиха тези майки на все по-труден по-труден живот, на все по-големи трудности при покриване на елементарните разходи във връзка с отглеждането на децата. Трябваше улицата да помете най-после – в началото на тази година, това човеконенавистно управление. Трябваше чашата да прелее и народът да се надигне, за да осъзнаят самозабравилите се управляващи от ГЕРБ дотогава и да прозреят до каква степен на отчаяние и на невъзможност да покриват елементарните си социални потребности са довели българските граждани, за да могат да да стигнат до прозрението, че са сбъркали, че са водили една погрешна политика. И сега, когато ние сме изправени пред тяхното предложение, което едно към едно копира нашата инициатива през всичките тези години, естествено ние трябва да го подкрепим, но не бива да позволим някой от ГЕРБ да си приписва заслугата за днешното решение. решение на Коалиция за България и на ДПС, които от първия ден до последния на предишното управление настояваха именно за това. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря, господин Казак. Има ли реплики към неговото изказване? Няма желаещи. Колеги, има ли други изказвания? Заповядайте, господин Гьоков. Уважаеми господин председателстващ, уважаеми госпожи и господа народни представители! Обществото ни преживява дни на изпитания. Обществото ни преживява дълбока криза – криза на отношението ни към живота, към света. Душите на хората са изпълнени от възмущение и недоволство. Ние, отговорно работещите в Народното събрание народни представители, с растяща тревога наблюдаваме ескалацията на социалното напрежение. В тази тежка политическа и икономическа обстановка премиерът Пламен Орешарски представи вчера в парламента пакет социално-икономически мерки за подобряване положението на българските граждани, бизнес климата и поиска от нас подкрепа за Наред с другите социални мерки в пакета са увеличаване на размера на обезщетението за отглеждане на деца от 1 до 2 години от 240 на 310 лева от 1 юли увеличаване на еднократната помощ за първокласници от 150 на 250 лева, разширяване на кръга на хората, които имат достъп до целеви помощи, овладяване на ръста на безработицата и подпомагане на реализацията реализацията на младежите. Освен това се планира връщането на швейцарското правило за индексация на пенсиите, според което пенсиите се индексират всяка година с половината от ръста на инфлацията и половината от ръста на доходите. Днешното решение ще даде възможност за практическо приложение на част от този пакет. България е сред страните с най-висока смъртност в целия Европейски съюз. Сега се раждат около 70 хиляди деца годишно, през последната година – около 60-65 хиляди деца, а умират около 110 хиляди човека. Една от причините за ниската раждаемост е социалната несигурност и ниските доходи на младите български семейства. Водената през последните три години и половина – четири години социална политика никак не благоприятстваше за повишаване на раждаемостта. От друга страна слабите инвестиции в откриването на нови места в детските градини и ясли водеха до това определен период от време, през който родителите, от една страна, нямат достъп до този вид услуга, а от друга страна, получават нисък размер на паричното обезщетение.

на младите български семейства. Аз ще подкрепя този законопроект и влизането в сила на това увеличение от 1 юли тази година. Призовавам всички отговорни колеги да подкрепят законопроекта. Благодаря Ви. Благодаря, господин Гьоков. Има ли реплики по неговото изказване? Няма желаещи за реплики. Други заявки за изказване? Заповядайте, господин Имамов.

Ние естествено ще подкрепим този законопроект. Искам да Ви напомня, че това е първият законопроект, с който Народното събрание започва изпълнението на екшън плана на министър-председателя, който подкрепихме вчера първият! Надявам се това да бъде знак за нашата решителност и нашата готовност да изпълняваме онова, което вчера сме приели и за което сме гласували. Аз подкрепям това, което каза колежката Богданова по отношение на всичко, което се случи в предходния парламент, свързано с тези допълнителни социални плащания. Изобщо, замразяването на социалните плащания, съответно замразяването на икономическата активност, беше една от най-големите икономически и социални грешки на Партия ГЕРБ, като управляваща партия. Този подход като икономически и социална стратегия се основаваше на погрешното допускане, че видите ли, България се намира в много тежка – цитирам: „финансова, социална и икономическа криза”. Всъщност положението не стои по този начин. Аз ще Ви кажа няколко думи за историята на замразяването, защото това е много важно и дава отговор на въпроса: „Защо управляващите в миналия миналия парламент постъпиха по този начин?”. България или българската икономика влезе в рецесия в началото на 2009 г. Не е вярно твърдението, че България е била във финансова криза през 2008 г. Това е дълбоко погрешно. Подобно твърдение не се потвърждава от никакви данни, на които може да се вярва. Няма такива заключения! Всички знаем, че финансовата криза, голямата финансова криза през 2008 г. започна с фалита на „Лемън брадърс” и беше свързана с финансови операции най-вече по отношение на ипотечното кредитиране. България изобщо не е влизала в подобен цикъл на криза. Това е дълбоко погрешно и се използва най-вече за повърхностни политически заключения и изводи. Влизайки в рецесия в началото на 2009 г. България излезе от тази рецесия още в средата на 2010 г. Има неопровержими доказателства за това, че във втората половина на 2010 г. България вече не беше в рецесия. Има ясно изразен тренд на леко нарастване на брутния вътрешен продукт. България влезе във фаза на депресия най-големия икономически гаф, който направи ГЕРБ със замразяването, е, че удължи времето на престоя на българската икономика в депресия. Ние в момента сме в депресия и нашите основни усилия са насочени да излезем от тази тази фаза на цикъла. Вижте какво показват данните през последните тримесечия – подскачащ растеж в рамките от нула до единица. Ту се опитва икономиката да се изправи, ту легне близо до Това е положение, при което не се вижда края на тази нескончаема и нежелана тенденция в българската икономика, така че оправданието, че България се намира в най-тежката финансова, икономическа и социална криза и заради това ние замразяваме социалните плащания и икономиката са абсолютно неверни. България беше в криза на управлението, неадекватно управление. Това беше кризата в България. Естествено, тази криза продължава и сега – криза на управлението, което да изведе икономиката от депресия, което да начертае пътя на един истински икономически растеж, който ще доведе до решаването на всички социални въпроси, заложени от ГЕРБ със замразяването на плащанията и със замразяването на икономиката. Разбира се, тези 70 лева няма да решат проблема с демографската криза в България. Затова са необходими изключително по-комплексни, по-сложни мерки, в основата на които трябва да бъде развитие на бизнес средата, изобщо решаването както на демографския проблем, така и на социалните проблеми най-вече свързани с доходите, върви по 3-степенна стълбица. Първата ми задача е да осигурим инвестиции, втората – да осигурим заетост, и третата – да увеличим доходите и жизнения стандарт на населението. Това е естественият, нормалният път за развитието на една икономика. Това, което днес приемаме и вероятно ще гласуваме, е част от спешни мерки. Те имат хоризонт в края на годината и не могат да се разглеждат като елемент на по-дългосрочна стратегия за разрешаване на икономическите и социалните проблеми. Благодаря.

Заповядайте, госпожо Джафер. Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! втори ден по всички медии и в обществото се разпространяват изводите от едно проучване на общественото мнение във връзка с актуалната ситуация в Република Там обаче има един резултат, едно становище, една позиция на хората, която незнайно защо остава извън обсега на медийното внимание, а именно: 80% от хората, които са анкетирани, одобряват социалния пакет, предложен от премиера Орешарски. Лансират се другите мнения, че хората не харесват правителството, не харесват Парламента, не харесват политическата класа, не одобряват този или онзи. Това обаче е категоричното мнение на българските граждани, независимо дали са по площада (защото площадът е един – това са жълтите павета на София) или не протестират. Осемдесет процента от хората дават своето пълно одобрение за социалния пакет! Днес Народното събрание при по-различни обстоятелства от нормален дебат в рамките на Народното събрание, е на път да приеме, да финализира първия законопроект във връзка с този социален пакет. Колегите, които бяха в Парламента и предния мандат, помнят четирите години, през които ГЕРБ замразиха допълнителното индексиране на доходите на работещите, както и средствата, подпомагащи отглеждането на малки деца. Помним края на 2012 г., когато въпреки предложенията на тогавашната опозиция не се приеха идеите, и тук, в кафето на Народното събрание бяхме посетени от група родители, майки. На гърдите на децата им имаше надписи: „За мен няма бюджет”. За мен няма по-унизителни ситуации за едни народни представители, които изсмукват от пръстите си аргументи,

Оказва се, че голяма част от тези майки не получиха нито увеличение за отглеждане на децата си, нито има място в детските градини за тях, нито имат работа. Ето, това са важните проблеми на социалната и икономическата система в България в момента. Експертите констатират напоследък, че най-сериозната заплата за националната сигурност на България не са други неща, а демографските показатели. Само след 10 години България ще има изключително сериозен проблем. И ако държавниците в България, колкото са останали в тази страна, мислят за това, трябва да си дадат сметка, че днес България е на първо място в Европейския съюз по един показател – относителна смъртност на 100 хиляди души население. И наистина държи първенството! Днес България е на първо място по детска смъртност в света, в Европейския съюз. Относително е да кажем къде се намираме в други класации. Това са относително правилно измерени показатели. Ние ще

Ще подкрепим следващите стъпки, независимо от внушенията, че хората, които протестират днес, не се интересуват от тези мерки, че протестиращите са хора, представляващи средната класа, креативни, които могат сами да решават проблемите в живота си. Въпреки всичко има огромна част от българското население, което гледа с интерес и следи с внимание тези решения на Народното събрание. И ние сме длъжни не само защото следят с внимание действията ни, а и защото сме длъжници на тези хора, да подкрепим това, което ни се предлага днес. Благодаря. (Ръкопляскания.)

за основната и най-съществена част от това изследване – че 80% от българското население подкрепят социалните мерки. Днес пред България има две основни задачи съхраняване на българската нация и опазване на българската държавност. И двете са в пряка зависимост и функция от закона, който ние днес приемаме, и поправките на който са от съществено значение за бъдещето на българската нация. Днес, разбира се, ние съвсем нормално не осъждаме нито фактора „Костинброд”, нито убежището „тъща”, нито подслушвателните способности на нашия „господин Фуше”. Ние мислим за българския народ. Това е изключително важно! важно! В този аспект искам да насоча вниманието Ви върху един изключително важен фокус. Ние се отнасяме към Партия ГЕРБ, по-скоро към ръководството и идеолозите на тази партия, като към политически противник. Всъщност трябва да ги разглеждаме като национално зло, тъй като те формираха политиката на социалната безчувственост, те бяха хората, които я прилагаха в продължение на четири години с упоритост и с преднамереност. Те въведоха този геноцидно-изтребителен модел, при който българските деца достигнаха онзи минимум, за който поетите са писали, че като мухи сме мрели есен. Искам да обърна Вашето внимание и върху следния факт. Разбира се, ние ще подкрепим този документ, ще подкрепим тази промяна, но няма да я подкрепят онези хора, които нямат сърце, които не са виждали закованите български училища, замлъкналите вестници, училищата, в които се отглеждат кучета под портретите на Паисий, Ботев и Левски. Има такива училища. Заради това аз давам своя вот за българското бъдеще и за българската държавност, която поставиха на колене предходниците от тази страна на залата (сочи вдясно). Нека никога не се връща това време, в което ние ще си спомним как майките лежаха влажни и гризеха сухите си бърни. Драги приятели, България беше образец на увереността в бъдещето на своите деца. България не се гордееше с фризьорски салони за кучета, а имаше деца, и песни в българските училища. Заради това тези 30 млн. лв., за които говори госпожа Богданова, са една илюстрация на социалната безчувственост и на вредителството на тази политика, която доведе България до тук.

Заповядайте, госпожо Нинова. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, вземам повод от думите на колегата Джафер за последното социологическо проучване, което освен подкрепа към социалния пакет на правителството, сочи и ниско доверие в Народното събрание. Смятам, че и днес, а и от тук нататък наша първа грижа е да преодолеем това недоверие. И ако в Четиридесет стилът и съдържанието на работата на Народното събрание се определяше от тогава управляващите – ГЕРБ, то днес ние сме длъжни да променим и съдържанието, и стила на работа на Парламента, за да го направим онази институция, към която българските граждани да изпитват респект. Мисля, че днес даваме сериозен сигнал по отношение на съдържателната ни работа, че това, което сме поемали като ангажименти, започва да се изпълнява. Днес правим първата стъпка с работа, с която ще одобрим и приемем цял социален пакет в отговор на очакванията на обществото. Предстои ни да приемем пакет от мерки, насочени срещу младежката безработица и откриване на работни места за млади хора; пакет от мерки за подпомагане на младите чрез промени в Закона за предучилищното и училищно образование, чрез подпомагане на студентите във висшите учебни заведения – цялостна политика, насочена към решаване на демографската криза, към подпомагане на младите и осигуряване на тяхното бъдеще. Госпожо Джафер, не само експертите, припомням, че предишното правителство изрично посочва в Доклада за национална сигурност, който аз често от тук цитирам, защото е изключително важен и отговорен документ, че една че една от най-големите заплахи за националната сигурност пред България е демографската криза и под този документ стои подписът на господин Бойко Борисов. Въпреки това и въпреки нашето настояване в продължение на четири години не бяха предприети никакви мерки за подобряване на това състояние. Напротив, обратното – бяха замразени всички социални дейности. Чухме два вида аргумента. Първият беше финансов и експертен – няма пари. Вторият беше циничен и типичен, и той звучеше така: „Няма да даваме пари на младите семейства за деца, защото родителите ги изпиват и изяждат”. Цинизмът няма да коментирам, ще коментирам експертния аргумент – няма пари. Този аргумент на бившия министър-председател беше опроверган от неговия финансов министър в края на 2012 г. Тук, пред нас, господин Дянков заяви, че приключваме 2012 г. по-добре от очакваното – с 800 милиона в приходната част на бюджета и че тези пари ще бъдат използвани за социални мерки през 2013 г., включително за грижи за младите семейства и децата. Набързо това изказване на господин Дянков беше смачкано, той беше порицан от неговите колеги и нищо от тези обещания не се случи. Днес ние ще изпълним своите обещания като първа стъпка от цялостен пакет и цялостна политика, насочена към социално подпомагане на млади, слаби, беззащитни и възрастни, като знак към тези, които ни упрекват, че сме тук без да вършим работа за обществото и като знак, че ще продължаваме така и в следващите четири години. Благодаря за подкрепата, която ще дадете за този законопроект. Той е важен не само за авторитета на Народното събрание, а за цялото българско общество и правителството. Благодаря Ви. Благодаря, госпожо Нинова. Желаещи за други изказвания? Господин Петков, Вие желаете ли да изразите становище по текста от законопроекта? Давам думата на господин Петков – шеф на Националния осигурителен институт. Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, бих искал да Ви информирам, че по нашите разчети увеличението на размера на обезщетението за отглеждане на малко дете от една до две години от 240 на 310 лв. ще доведе до допълнителен разход по отношение на плащанията по този риск с 16 млн. 700 хил. лв. Тоест от планираните 114 милиона за този вид обезщетение очакваме общият разход да бъде 131 милиона за цялата година. На база на текущото изпълнение на плана за бюджета за тази година и на база на оценките ни за оставащите седем месеца, считаме, че този допълнителен разход може да бъде компенсиран с икономии по други рискове в разходната част на бюджета на държавното обществено осигуряване, която знаете, че за тази година е 9 млрд. 044 млн. лв. По-конкретно предварителните ми данни за петмесечието на тази година показват, че в разходната част е налице икономия от около 32 млн. лв., която е главно за сметка на икономия разходи за фонд „Пенсии”. Нашите оценки за оставащите седем месеца от годината показват, че ще съумеем в рамките на разходната част да не допуснем превишение на консолидирания разход над планирания. Тук искам да направя уточнение: при обсъждането на първо четене на законопроекта министърът на труда и социалната политика изнесе информация, която наистина четиримесечието – към месец април. Става дума за следното: за първите четири месеца наистина се очертаваше и данните показваха преразход от около 100 млн. лв. по отношение на фонд „Пенсии”, но причината за това за това беше, че Министерството на финансите за месец април преведе 109 милиона повече над лимита, за да обезпечи по-ранното изплащане на пенсиите и на някои видове обезщетения във връзка с дългите великденски празници. Бих искал да направя уточнението, тоест причината беше чисто конюнктурна, временна – за петте месеца предварителните данни показват, че изпълнението на разходната част е с около 32 милиона по-малко от планираната, което ни дава увереността, че

Няма други народни представители, които да са заявили желание да се изкажат. Преминаваме към гласуване на § 1 от докладвания законопроект. Моля, режим на гласуване.

режим на гласуване.

Създава Временна комисия за промени в Изборния кодекс. 2. Комисията се състои от 12 народни представители от всяка парламентарна група. 3. Във временната комисия се създава Обществен съвет от представители на гражданските организации и движения, който да консултира комисията. Съставът и начинът на формиране на Съвета се определят с правила, приети от комисията. Правилата се публикуват на сайта на комисията на интернет страницата на Народното събрание. 4. Избира председател и членове на комисията както следва. 5. Временната комисия се избира за срок от един месец.” Вносители са народните представители Бойко Борисов, Цветан Цветанов и група народни представители. Следващият проект за решение е е следният: „РЕШЕНИЕ за създаване на Временна комисия за изработване на Проект на Изборен кодекс Народното събрание на основание чл. 79, алинеи 1 и 3 от Конституцията на Република България

приема процедурни правила за работа, които да съдържат механизъм за пряко участие на граждански организации в процеса на обсъждане на проекта. 3. Срокът на действие е три месеца. 4. Комисията се състои от 12 народни представители, избрани на паритетен принцип по трима от всяка парламентарна група. 5. Избира състав на временната комисия, председател и членове.

на съответната дата и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.” Вносители са народните представители Лютви Местан, Мая Манолова и група народни представители. Сега проверяваме има ли вносители по първото предложение. Очевидно е, че в залата не присъстват представители на вносителите от Парламентарната група на ГЕРБ. Затова давам думата на господин Четин Казак да представи Проекта за решение за създаване

внесен от господин Лютви Местан и група народни представители, за създаване на Временна комисия за изработване на Проект на Изборен кодекс. Предлагаме, уважаеми колеги, да се създаде специална Временна комисия за изработване на Проект за нов Изборен кодекс

които бяха изразени, включително и през последните дни, но най-вече заради всеобщото усещане и констатация, че гордостта Искра Фидосова – така нареченият Изборен кодекс, който беше приет от мнозинството на ГЕРБ, и който в края на мандата на ГЕРБ под всеобщия натиск на всички останали политически сили, подкрепени и от международните ни партньори, от дипломатическите мисии на европейските страни в България, беше коригиран до известна степен. За съжаление, въпреки тези корекции този Изборен кодекс и на последните парламентарни избори показа редица свои слабости, недостатъци, дефекти и показа нагледно как първоначалният замисъл на неговите автори е бил той да послужи именно като правната рамка, в която те в която те да осъществят своите планове за манипулация, за подмяна на вота на избирателите. Несъмнена е потребността от пълна ревизия на нашето изборно законодателство, което явно не отговаря на променените обществени нагласи, на исканията на обществото за повече прозрачност, за повече представителност на институциите, най представителната от които е Народното събрание, за повече адекватност между излъчените от изборите представители на народа и разнообразието от политически и обществени нагласи сред гражданите, което не винаги досега е успявало да получи своето адекватно представителство. Именно поучени от недостатъците, които показа Изборният кодекс на последните парламентарни избори, от възможността за манипулации, за фалшификации, за използването на тези норми в ущърб ущърб на демократичния вот на избирателя, в ущърб на демократичните принципи и ценности на правовата държава, недостатъци, свързани с несправедливото третиране между парламентарно представени партии и граждански инициативни комитети, възможността да се излъчват по-широк кръг представители на гражданското общество, ограничените възможности за упражняване на ефективен граждански контрол върху работата на изборните комисии, доведе до всеобщото усещане за непригодност на този Изборен кодекс към променената ситуация и променените очаквания на обществото. Ето защо след консултации с неправителствения сектор, които бяха проведени, знаете, със заместник-председателя на Народното събрание госпожа Мая Манолова, и в отговор именно на тези широко споделени искания и очаквания на гражданското общество за нови правила в изборното законодателство, ние предлагаме да се създаде тази Временна комисия за изработване на нов Изборен кодекс. За разлика от колегите от ГЕРБ, които имат подобно предложение, ние предлагаме не да се правят отново промени в Изборния кодекс, който вече действа, а да се приеме изцяло нов законодателен акт. Това наше становище не се основава само на факта, че за да се създаде една специална временна комисия тя трябва да изработи наистина един сериозен законодателен продукт. Ако целта на колегите от ГЕРБ е да правят само промени в съществуващия Изборен кодекс, то това не дава никакви аргументи и никакво основание да се създава нарочен специален орган на Народното събрание като временна комисия. Изменения, в който и да е законодателен акт, пък бил той и Изборен кодекс, могат да се правят и от редовната Комисия по правни въпроси. За да се създаде една специална временна комисия, тя трябва да има естествено много по-сериозен мандат, по-сериозна задача и тази задача е именно изработването на съвсем нов Проект на Изборен кодекс, който да отговаря на променените нагласи, на променените очаквания, на еволюцията на обществените отношения и демократичните стандарти в европейска България. Ето защо смятаме, че е по-подходящо да бъде подкрепен нашия Проект за създаване на Временна комисия за изработване на нов Изборен кодекс, отколкото да се създава Временна комисия за изменения в действащия Изборен кодекс. И в унисон с принципната ни позиция, че подобен род важни законодателни актове трябва да бъдат дискутирани, обсъждани и приемани в рамките на гарантиран, възможно най-широк политически и парламентарен консенсус, ние предлагаме съставът на комисията да бъде избран на паритетен принцип и да се състои от 12 народни представители – по трима от всяка парламентарна група, именно за да се гарантира равното представителство и възможност на всички политически сили представени в Народното събрание, да участват реално и отговорно в работата по изработването на този важен законодателен акт. Благодаря Ви и се надявам да подкрепите нашето проекторешение. Благодаря. Благодаря, господин Казак. Това беше представяне на Проекта за решение от името на вносителите. Откривам дебата, подчертавам, и по двата Проекта за решение. Имате думата. Госпожо Манолова, Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Предполагам, че всеки от Вас следи внимателно протестиращите български граждани, които излязоха на улицата през последните дни. Предполагам, че сте обърнали внимание и на лозунгите, които издигат, и на техните искания. Едно от основните искания на протестиращите български граждани е за промени в избирателната система, за промени в Изборния кодекс, за съществени промени, които да направят изборите в България най-накрая наистина честни, които да дадат възможност на гражданските организации и движения да могат реално да издигат свои кандидати и тези кандидати да имат реалната възможност да бъдат избрани. За промени в изборното законодателство се обявиха и всички политически партии, включително преди провеждането на последните парламентарни избори. Нека да припомня какви бяха исканията на Коалиция за България по отношение на окончателния вариант на кодекса „Фидосова”. Ние настоявахме за ясно разписване на ангажиментите на изборната администрация и за осигуряване на истинска публичност и прозрачност на нейната работа. избирателните списъци да бъдат прочистени от мъртви души, настоявахме наблюдателите да имат възможност да наблюдават всички фази на изборния процес и бюлетините да бъдат контролирани. Опасенията за възможни фалшификации в изборите бяха ясно заявявани от парламентарната трибуна в Четиридесет Това беше една от причините тогавашната опозиция да напусне пленарната зала и да откажем участие в разискванията за промените на Изборния кодекс. Оказа се, че всички наши опасения за възможности за фалшифициране и манипулиране на изборите, са били изцяло основателни. Какво видяхме на последния парламентарен вот? Освен, че беше изключително лошо организиран, на практика се развихриха всички грозни явления, които сме наблюдавали през последните години – купуване на гласове, контролиране на вот, движение на бюлетини извън изборните помещения, непрозрачна работа на изборната администрация. Тоест всички наши опасения се потвърдиха на практика от организаторите на изборите и от бившата управляваща Политическа партия ГЕРБ. Върхът на наглостта при опитите да се фалшифицират изборите беше Костинбродският случай. Нека да кажа, че ми струваше наистина огромна решимост да подам сигнала за Костинброд. Обаче нека Ви припомня, че възможностите и фактите за фалшифициране на бюлетини през печатници бяха нееднократно заявявани и от мен, и от колегите от парламентарната трибуна. Надявам се Прокуратурата да стигне докрай в разследването на тази най-грандиозна в новата ни история изборна манипулация. Надявам се също така на бял свят да излязат и данни за начина, по който бяха фалшифицирани и предишни избори – и изборите през 2011 г., когато беше избран президентът Плевнелиев, и местният вот през 2011 г. На практика и тогава едно от средствата за фалшифициране на изборите беше напечатването на допълнителни, образно казано, фалшиви бюлетини, които се пускаха в употреба с цел да осигурят краен резултат на партията, организаторка на изборите. На всичко това трябва да се сложи точка. Такава решимост заявиха и над 50 неправителствени организации, които дойдоха в Народното събрание във вторник и изложиха своето виждане за коренно, съществено изменяне на изборните правила. На практика те пожелаха създаването на нов Изборен кодекс. На срещата в Народното събрание дойдоха както представители на неправителствени организации, които традиционно следят изборите и имат опит и експертиза в наблюдението на изборите в България, но и представители на протестиращите, представители на гражданското общество, които ясно заявиха, че не желаят повече да участват в един дирижиран процес на провеждане на избори, че искат реални възможности техните представители да се регистрират за участие в изборите и след това да бъдат избрани. Защото един от огромните проблеми на хората, които са на улицата, е, че не се чувстват представени, че не виждат свои представители в Българския парламент и в институциите. Разбира се, тук може да бъде зададен и уместният въпрос дали всички, които са на улицата, изобщо упражниха правото си на глас и дали тези 47% от българските граждани, които не гласуваха, за да се чувстват представени, можеха да отидат в изборните секции на 12 май 2013 г.? Но това е един последващ въпрос, защото основната отговорност дали хората ще участват в изборите, дали ще бъдат мотивирани да гласуват, дали ще бъдат мотивирани да участват в политическия процес е и на Народното събрание, своята работа и специално с промените в Изборния кодекс да създадем такива правила, които да включват гражданите, а не да ги игнорират, които да ги стимулират да участват в следващи и местни, и парламентарни, и европейски избори. И тук, уважаеми колеги, е едно от най-сериозните предизвикателства пред Четиридесет и второто Народно събрание, защото хората, гражданите на България, искат съществени промени в изборните правила. Ние от „Коалиция за България“ също сме изложени на тест, защото в предния Парламент ние заедно с неправителствените организации протестирахме срещу начина, по който ГЕРБ и госпожа Фидосова изработиха изборните правила. Ние също се възмущавахме от това, че гражданските организации не бяха допуснати до участие в реалния дебат, че бяха използвани за параван, че бяха изцяло игнорирани изключително смислените им предложения. Сега, след като те дойдоха в Парламента и след като заявиха искания, които в огромна част се припокриват с нашите искания в ролята ни на опозиция в предния Парламент, ние сме длъжни да бъдем последователни и всички тези предложения да ги въплътим в новия Изборен кодекс. И тук искам да направя една уговорка – всеки от Вас, имайки достатъчно политически опит, е наблюдавал процеса как всяко мнозинство застава пред изкушението да направи такива промени в Изборния кодекс, които му се струват удобни, които обслужват партийния му интерес и които ще осигурят служебно предимство или направо служебна победа на предстоящи избори. Това винаги се е оказвало измамно. Горчивата чаша я изпихме ние през 2009 г. с въвеждането на мажоритарните кандидати. Шамар получиха и ГЕРБ с Изборния кодекс, който беше написан под ръководството на госпожа Искра Фидосова. Тези от Вас, които за първи път са народни представители, а и българските граждани, вероятно не знаят кой е авторът на определението за предизборна агитация в Изборния кодекс, написано така, че да обслужва ГЕРБ да правят буквално каквото си искат по време на изборите, включително и в деня за размисъл след това тази дефиниция, предложена, наложена от Искра Фидосова и гласувана от ГЕРБ, се оказа най-сериозната им пречка да възразяват срещу твърдяното от тях нарушение на правилата в деня за размисъл. Ето това е един пример как не трябва да се подхожда конюнктурно и да не се залагат решения, които в момента може би на мнозинството се струват удачни и подходящи за обслужване на партийния му интерес, но след това се завъртат на 180 градуса и като бумеранг му отрязват главата. Всъщност пример за това как някои политически партии не са си взели поука от грешките, които са допускали, е изявлението на ГЕРБ за необходимите промени в Изборния кодекс. Забележете, че те предлагат една-единствена основна промяна, предложение за намаляване на изборната бариера. Ако човек проследи внимателно резултатите от парламентарните избори и по какъв начин едно такова изменение би се отразило на състава на този парламент, може да си даде ясен отговор каква е целта на това предложение на ГЕРБ. Те се опитват да погледнат един хоризонт напред и отсега да преценят възможностите да получат парламентарни партньори или по-точно парламентарни клакьори в едно следващо Народно събрание, което би им осигурило свалянето на изборната бариера. Не разбирайте, че аз се изказвам против обсъждането на този въпрос и изобщо против идеята да се разсъждава каква да бъде избирателната бариера за влизане в Парламента, просто давам пример как на една политическа сила, която сътвори най-недоносения Изборен закон, а именно ГЕРБ, не й стигат сили, смелост, кураж и далновидност да предложат промени, които в някаква степен да минимизират пораженията, които те нанесоха на честността на изборите, и отново се втренчват във връзките на обувките си, търсейки единствено и само своя партиен интерес. Ето от такъв подход трябва да се предпазим, започвайки работата по приемане на нов Избирателен кодекс, за да имаме самочувствието, след приемането на необходимите правила, да можем да гледаме спокойно хората в очите, че сме приели изборни правила, които да осигурят най-накрая честни избори, които да включат гражданите за участие, които да дадат възможност и на хората, които протестират, да излъчат свои представители, които да имат реален шанс да влязат в следващия Парламент. Вчера ние подкрепихме мерките на премиера Орешарски и предложения за промени в изборното законодателство, за изработване на Изборен кодекс. Трябва да подчертая, че тези предложения за намаляване субсидиите на политическите партии, за въвеждане на машинно гласуване, за създаване на равни възможности за участие в изборите на всички политически субекти, за безплатен достъп до медийно отразяване в обществените медии, за преференциално гласуване, за прочистване на избирателните списъци напълно съвпадат и с голяма част от исканията на гражданските организации и движения. Ясно е и трябва да подчертаем, че ние ще настояваме за въвеждането на машинно гласуване, защото само така ще се обезсмисли Костинбродгейт, ще се обезсмисли практиката да се купуват секционни избирателни комисии, да се подменят направо чували с бюлетини. Ще настояваме за изчистване на избирателните списъци, защото това е основата за изборните безобразия и фалшификации на вота на хората. Ще настояваме за намаляване и на депозита, и на броя подписи за инициативни комитети, които ще издигат независими кандидати за участие в изборите. Ще настояваме, което правехме и в предишния Парламент, за безплатно отразяване в обществените медии на всички участници в изборния процес, включително и за възможности такова отразяване да има и в частните частните медии. Ще настояваме за въвеждането на преференциално гласуване, защото това е един от начините хората да бъдат мотивирани да участват в изборите, да се чувстват значими и гласът им наистина да е важен за окончателното определяне на състава на следващия Парламент. Добре е, че започваме с Изборния кодекс в този Парламент. Всяко мнозинство го обещава, но досега на практика нито едно мнозинство не го е направило. Това не определя датата на следващите парламентарни избори. Необходимо е изборните правила да са ясни достатъчно рано, за да могат всички участници в тях да се подготвят съобразно новите изисквания, а също така и правилата достатъчно рано да са ясни за българските граждани. Предстои ни наистина сериозна работа. Създаването на нов закон, особено на кодекс, е изключително труден, сложен и отговорен процес. Предлагам в този дебат всички ние да декларираме, че няма да имитираме, че чуваме гласа на хората; че няма да използваме за украшение гражданските организации, които ще дойдат и ще участват в изработването на изборните правила,

да кажем ясно пред българския народ, че най-накрая сме създали изборни правила, които да гарантират честен вот, да мотивират хората да участват, да осуетят опитите за кражба на гласовете на българските граждани.

Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа! Като заставам зад мотивите, които изтъкна госпожа Манолова за водещи при предложението за решение за създаване на временна комисия, искам да кажа, че тя пропусна нещо много важно. Тази временна комисия ще даде възможност на колегите от Политическа партия ГЕРБ да поработят малко и да защитят поне част от заплатите, които сега получават от данъкоплатеца, без да работят.

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Като се съгласявам с огромната част от казаното от вносителите и с изказването на госпожа Манолова, имам следното предложение към вносителите. Два са законите, които дават възможност и гарантират волеизявлението на българските граждани и на всеки гражданин във всяка една държава. Единият от тези закони е Изборният кодекс. По повод на Изборния кодекс според мен задължително трябва да говорим за целия пакет от избирателни закони и правила, защото само той не може да гарантира пълното волеизявление. Вторият закон обаче отпада някак си от нашето внимание и според мен временната комисия би могла да се натовари и със задачата да започне подготовката на промените в Закона за референдумите нещо, което също беше подложено на дебат, срещу което българските граждани и различни неправителствени организации застанаха преди месеци и е особено важно да даде възможност на българските граждани освен протестите да имат нормалните инструменти, за да влияят върху политиката в България. Благодаря.

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз подкрепям предложените от вносителите мотиви, особено пространното обяснение на госпожа Мая Манолова. Искам да припомня от тази висока трибуна какво направиха в областта на участието на гражданите в политическите процеси и политическия живот отсъстващите бивши управляващи от ГЕРБ. Първо, с промени в Закона за местното самоуправление и местната администрация отмениха избора на районни кметове и районни съвети.

най-големия общински съвет в страната, забраниха на гражданите да присъстват в заседанията на общинския съвет и да участват в тях. Направих проверка. Нито в един общински съвет в цялата страна, дори в община Антон, В нито един общински съвет в целия Европейски съюз не е забранено гражданите да присъстват и по определени въпроси и по определен ред да се изказват. Е, в Столичния общински съвет това е факт.

С тяхна поправка, породена от подписката на РЗС за референдум за нова Конституция, отмениха текст в Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, който гарантираше, че след внасяне на дадена подписка

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Стойков, предлагам Ви ние с Вас да не бъдем наивници и да не очакваме, че ГЕРБ ще изпълнят обещанието си, ще удържат на думата си и ще се върнат в пленарната зала, когато се обсъждат текстовете в Изборния кодекс. Изборният кодекс, който действа в момента, е в интерес и обслужва единствено и само Политическа партия ГЕРБ. Той беше написан и с тази цел, без да се слуша опозицията, гражданските организации, без да се чуят хората. Той беше написан с една-единствена цел – да осигури служебна победа на Партия ГЕРБ на парламентарните избори на 12 май, да им даде възможност да се развихрят за безкрайни манипулации и фалшификации на изборите: да си печатат бюлетини, да ги разнасят между изборните помещения, да си организират индианска нишка, да си купуват гласове, да натискат държавните служители, да впрегнат цялата държавна машина, да фалшифицират резултатите. Затова го написаха и по този начин го приложиха. Сега единствените хора в България, които реално не искат промяна в Изборния кодекс, са ГЕРБ. Макар че формално заявиха нещо от сорта, че трябва да променят изборните правила, вижте какво е единственото им предложение – 3-процентната бариера, защото свалянето на бариерата ще им осигури политически клакьори в евентуален следващ Парламент – политически формации, които да са буквално производни на ГЕРБ, да обслужват техните интереси, да гласуват с тях и да не питат защо. Този филм сме го гледали в Четиридесет и първото Народно събрание. Това е тяхната болка, затова сега ги няма. Като нормална партия, като нормална парламентарна група те не могат да функционират. Те могат да функционират, ако са заели трибуната зад мен, ако има кой да им се обажда по телефона, да им се разпорежда как да натискат копчетата, да не задават въпроси и да няма никакви самоинициативи. Макар и да не са спечелили мнозинство, да имат две-три парламентарни групи, които да са разбили удобно, чиито депутати да купуват и по този начин да си изкарат един парламентарен мандат – това искат от ГЕРБ. Те изобщо няма да се връщат в Парламента. Те имат една-единствена цел: да инспирират напрежение, хаос и безредици в държавата, да разклащат институциите, да унищожат това, което е останало от институциите. За целта не жалят никакви средства – нито пари, нито натиск, нито използване на престъпни групировки. Нищо няма да ги спре, защото това не е партия, а групировка, която може единствено и само да бъде във властта. Иначе ще се разпадне, иначе не съществува. Така че не ги чакайте, те изобщо няма да дойдат! Те ще опитат да направят всичко възможно, но да бойкотират най-вече Парламента при приемането на изборни правила, които да гарантират честен вот. Защото честен вот и ГЕРБ са две думи, които нямат никакво покритие.